narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.Molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke

da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da je u sali prisutno 136 narodnih poslanika i da imamo uslove za glasanje, za dalji rad.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje – Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, u

stavljam na glasanje Predlog zakona o transfuzijskoj medicini, u

je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Hvala vam.